Zahvaljujem.Što se tiče mere koja se tiče, kako vi kažete, huligana, ne bih rekla da ste pažljivo čitali zakon, već da je u pitanju previd, zato što izmene i dopune Krivičnog zakonika predviđaju i donošenje novog člana, a to je kršenje i zabrane utvrđene merom bezbednosti.Upravo u obrazloženju samog zakona je rečeno da samo sankcija za nepoštovanje mere bezbednosti koja se odnosila na huligane postojala u važećem zakonu i tu je bilo predviđeno moguće izricanje kazne zatvora, a za nepoštovanje ostalih mera bezbednosti nije bilo nikakvih sankcija.Sada izmenama zakona kroz član 340. predviđa se mogućnost izricanja kazne zatvora za kršenje svih mera bezbednosti, pa tako i za meru koja se odnosi na zabranu prisustvovanja određenim sportskim priredbama i postoji mogućnost izricanja novčane kazne i do šest meseci, što znači da se ovim izmenama i dopunama propisuje oštrija kazna nego što je kazna u važećem zakonu.Što se tiče obrazloženja koje govorite kada je u pitanju izmena i dopuna Krivičnog zakonika, ukoliko ste me pažljivo slušali, rekla sam nam predstoje opsežne izmene i u narednom periodu i radna grupa za izmene Krivičnog zakonika nastavlja da radi posle Nove godine, s obzirom na brojne izmene koje nas očekuju. Tako da je ovo samo deo izmena, njih će biti i u narednom periodu i upravo će biti radi usaglašavanja sa evropskim standardima.Jedan od razloga zašto se ovi zakoni danas nalaze i po hitnom postupku je upravo zato što kasnimo sa ispunjavanjem mera i aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23, koje upravo predviđa gotovo sve izmene Krivičnog zakonika koje su danas na dnevnom redu, tako da ne bih rekla da je Srbija odustala od evropskog puta, s obzirom da mislim da jasno stojimo na tome, da je to naš put i da upravo u skladu sa evropskim integracijama mi preduzimamo određene mere, pre svega kada su u pitanju krivična dela iz oblasti privrede koja smo morali da uskladimo i koja se danas nalaze na dnevnom pogrešno tumačenje onoga što je napisano, s obzirom da nisu samo evropski standardi, postoje i određene međunarodne konvencije sa kojima krivično zakonodavstvo i dalje mora da se usaglašava. Postoje određena krivična dela koja smo ovde usaglasili sa međunarodnim konvencijama, kao recimo krivična dela koja se tiču vazdušnog saobraćaja, ali u narednom periodu će ih svakako biti još više.Što se tiče izricanja hitne mere, moram da se vratim i na prethodnog poslanika koji je o tome govorio, mislim takođe da je reč o nerazumevanju samog postupka. Znači, policijski službenik ukoliko postoji neposredna opasnost može da izrekne hitnu meru na period od 48 sati. Sud je taj koji tu meru može da produži 30 dana. Ukoliko nasilnik prekrši tu meru, sleduje mu prekršajna sankcija i postoji mogućnost izricanja kazni zatvora do 60 dana.Pored kršenja ove hitne mere, ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici predvideo prekršajnu sankciju ukoliko se krše mere zaštite od nasilja u porodici, a to je upravo onaj član i stav koji brišemo iz izmena i dopuna Krivičnog zakonika upravo iz razloga zato što se u praksi nije pokazalo kao dovoljno efikasno i sud nije primenjivao tu odredbu, a smatramo da će kroz prekršajnu odgovornost i vođenje prekršajnog postupka se postići isti efekat u mnogo kraćem periodu, upravo iz razloga što postoji mogućnost da sud izrekne kaznu zatvora do 60 dana i, ono što je bitno, ta kazna može da se izvrši i pre pravosnažnosti presude. Hvala.

možda nisam dobro razumela, dozvoljavam, ali mi niste ipak rekli šta se dešava sa nasilnikom ili potencijalnim nasilnikom u toku važenja hitne mere od 48 sati, nakon što je izrekne nadležni specijalizovani policijski službenik. Gde on ide, šta on radi, ko njega nadzire? On nije u zatvoru u tom trenutku, nije prekršio, samo mu je izrečena mera da on dva dana treba da se udalji iz porodičnog okruženja.Dakle, to je jedno otvoreno pitanje koje mislim da je rizično ukoliko se ne bude dovelo do kraja, tako da bih na to svakako htela da mi odgovorite.Niste mi odgovorili na izmenu Krivičnog zakonika, odnosno selektivnost pri definisanju sudova i međunarodnih sudova čije će se presude poštovati o ovim Krivičnim zakonikom, tako da bih molila da mi na to još jednom precizno odgovorite. Zahvaljujem.

Poštovana predsednice Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarko, predstavnici Ministarstva pravde, mi danas treba da govorimo o četiri vrlo važna zakona.Dosta je bilo reči o zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, govorile su moje kolege iz opozicije, vrlo malo je toga rečeno o Krivičnom zakoniku, Zakonu o suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i naravno Zakonu o oduzimanju imovine. Zašto je malo rečeno? Zato što su ovo četiri vrlo važna zakona za građane i nemoguće je u jednoj objedinjenoj raspravi govoriti adekvatno o svim zakonima.Mislim

sva ova četiri zakona šalje u Skupštinu, dajući nam jedni radni dan za pripremu za raspravu i za izradu amandmana, a ti zakoni treba da stupe na snagu 1. marta 2018. godine.Da li je moguće da se u ovu Skupštinu po hitnom postupku važni zakoni unose, a da oni treba da stupe na snagu 1. marta 2018. godine?Kao

EU. Apsolutno se slažem i zalažem da mi treba što pre da pristupimo EU, ali nećemo pristupiti EU tako što donosimo zakone koji će početi da važe za dve godine i koji će se, po mom uverenju, promeniti do tog stupanja na snagu više puta, s obzirom da se i Krivični zakonik menjao i 2013. i 2014. godine.Mislim da poslanike ne trebam da podsećam da ne mogu ovo da budu razlozi za hitan postupak, jer razlog za hitan postupak je samo ukoliko je ugrožen ili su ugroženi ili mora da se donese nešto što nije moglo da se predvidi ranije, a postoje razlozi hitnosti.Dakle, vi onemogućavate opoziciju da se pripremi da raspravlja o ovim zakonima i da podnese amandmane kojima bi mogla da popravi ove zakone. Bez obzira na to koliko sam obavešten, 300 amandmana je podneto. Mi smo kao poslanička grupa SDS podneli 38 amandmana na ove zakone. Mislim da ukoliko usvojite ove amandmane da ćemo u velikoj meri popraviti zakone koje ste predložili.Da bi ušli u EU mislim da moramo da delimo vrednosti koje važe u društvima u zemljama koje se nalaze u EU, a ne samo da prepisujemo i da navodimo kao razloge potrebu za ulazak u EU nešto, a da se ne ponašamo tako. Vrednosti koje se gaje i u EU i u tim društvima su poštovanje, između ostalog, i parlamenta, poštovanje jednih prema drugima i nadasve to je naša želja da postanemo jedna uređena država u kojoj će biti neprikosnoven princip vladavine prava.Mislim da ste predlozima za izmenu Krivičnog zakonika propustili priliku da uspostavite u jednom delu makar vladavinu prava u našoj zemlji. Mislim pre svega na to da ste propustili priliku kada ste menjali krivična dela iz oblasti privrede, odnosno protiv privrede, propustili ste da ukinete krivično delo zloupotrebe odgovornog lica. Sami ste u obrazloženje stavili da ovo krivično delo treba da bude ukinuto, da je ono prelazno rešenje, ali to prelazno rešenje već godinama postoji i nikako da nestane. To krivično delo je izvedeno iz zloupotrebe službenog položaja, takođe jednog, ja bih rekao, arhaičnog krivičnog dela, koje služi samo i isključivo za progon političkih neistomišljenika, a krivično delo zloupotrebe odgovornog lica isključivo služi za potrebe vlasti da drži ucenjene sve privrednike i sve privatnike u ovoj zemlji.Dakle,

protiv privrede, sedam novih krivičnih dela, kako sami kažete. Dakle, stekli su se svi uslovi da se ovo krivično delo ukine, vi ga ne ukidate. To je želja SNS i želja izvršne vlasti da može kada god hoće i zbog čega god hoće svakog privatnika u ovoj zemlji da stavi pred optuženičku klupu. Na taj način se drže ljudi koji se bave privredom u ovoj zemlji ucenjenima. Svako onaj ko neće da plati reket, svako onaj ko se suprostavi vlasti, može da bude na optuženičkoj klupi zbog zloupotrebe odgovornog lica.Zašto lica.Zašto govorim na ovakav način? Govorim zato što ste definiciju ovog krivičnog dela dali na negativan način. Nije svojstveno društvenoj i bilo kojoj nauci da može da se da negativna definicija. Vi kažete – za zloupotrebu odgovornog lica može da odgovara odgovorno lice koje ne možemo da nađemo za koje drugo krivično delo bi bilo odgovorno i protiv privrede.Dakle, ako ne možete nekog da optužite za krivično delo, neko od onih 29, onda ga optužujete za krivično delo zloupotrebe odgovornog lica koja apsolutno nije jasno ni određeno i postavljeno je preširoko. Čak vi kažete u svom obrazloženju – znamo da je postavljeno preširoko, znamo da nije određeno, znamo da treba da se ukine, ali šta? Srpska napredna stranka nema hrabrosti i nema volje da u Srbiju uvede red i da napravi jedno uređeno društvo i princip vladavine prava. Ovakvom definicijom krivičnog dela zloupotrebe odgovornog lica se negira vladavina prava u svakom smislu. Niko više nije siguran. Svako po podnošenju krivične prijave može da bude procesuiran, oteran u zatvor i na taj način eliminisan iz društvenog života. Zato ste, ja mislim namerno, propustili priliku da zloupotrebu službenog položaja takođe ukinete. I jedna druga zloupotreba, postoji zahtev Evropske komisije za ukidanjem.Ako pogledate izveštaj Evropske komisije, ovaj najnoviji koji smo dobili, videćete da se i tu traži ukidanje zloupotrebe odgovornog lica jer se radi o privredi i radi se o tome da se nanosi šteta za privredni ambijent, naravno, narušava pravna sigurnost u svakom smislu.Pored toga, kada ste radili izmene Krivičnog zakonika, vi niste, naravno, propustili da ublažite kaznu za huligane koji krše meru bezbednosti koja im je izrečena od strane suda. To je bilo prema sadašnjem zakonu i mi smo tražili amandmanom tražili to da se promeni, bila je zaprećena kazna zatvora. Vi sada to relativizujete i određujete mogućnost i novčane kazne. Dakle, za kog huligana je pravljen ovaj zakon? Za nekoga određenog koji je izdržao kaznu, koji ima zabranu da odlazi na utakmice. Vi sada određujete novčanu kaznu za nekog, pretpostavljam, za koga već unapred znate na koga će se taj zakon odnositi.Takođe, ukidate mogućnost postojanja krivičnog dela za ljude koji krše zabranu, a odnosi se na nasilje, na meru zabrane od nasilja u porodici. Sada to pretvarate u prekršaj. Čekajte, s jedne strane imamo Zakon o sprečavanju nasilja u porodice, s druge strane ukidate kada neko krši meru krivično delo i pretvarate to u prekršaj. Pa to je valjda mnogo lakša kvalifikacija nego što je krivično delo.Ni na jedan način, bez obzira da li se radi o Krivičnom zakoniku ili se radi o Zakonu o oduzimanju imovine ili o suzbijanju organizovanog kriminala, niste pokušali da sprečite zloupotrebe koje se dešavaju u pravosuđu. Mi smo svi svedoci spektakularnih hapšenja gde se 86 ljudi u akciji „Rezač“ hapsi u jednoj noći, a da godinu dana posle toga nije podignuta nijedna optužnica. Protiv svih tih ljudi ili većine je određena mera ili je doneto rešenje o privremenom oduzimanju imovine. Nema optužnica više od godinu dana, dakle, nema opravdane sumnje da su ti ljudi izvršili krivična dela, ali im se privremeno oduzima imovina i na taj način se oni kažnjavaju. To su ljudi koji nemaju, mnogi od njih, na drugi način rešeno stambeno pitanje. Oni sada moraju da iznajmljuju svoje stanove, praktično, sami od sebe i da plaćaju, a protiv njih nisu podignute optužnice.Zato je zloupotreba službenog položaja, član 359, pogubna. Pogubna, jer se ona zloupotrebljava kao krivično delo na najgori mogući način u ogromnoj meri. Svi ti iz „Rezača“ su su gonjeni za zloupotrebu službenog položaja. Nigde optužnica nema. Nema ih zato što ne može ni da bude. Zato što je to jedno krivično delo koje ne znači ništa. To je krivično delo kada ne znate šta ćete i zbog čega ćete nekog da gonite, vi zalepite zloupotrebu službenog položaja ili zloupotrebu odgovornog lica, što još govore, kada se radi o privatnim firmama.Dakle, propustili ste da uspostavite princip vladavine prava ovom izmenom Krivičnog zakonika. Vi ste rekli – menjaće se ponovo. Pošto se menja svake godine, ja vas pozivam da u nekoj narednoj izmeni to uradite ili već sada da prihvatite amandmane koje smo mi podneli i na ovaj način poboljšate zakon.Što se tiče Zakona o suzbijanju organizovanog kriminala, odnosno koji opredeljuje koje su to institucije koje se bave suzbijanjem organizovanog kriminala, dobro je da ste i vi konstatovali da je to jedan zakon koji je dobro postavljen još 2002. godine. Nema suštinskih izmena i pozdravljam što nema suštinskih izmena, ali postoji nekoliko stvari koje smo mi pokušali da promenimo amandmanima i pozivamo vas da te amandmane usvojite. Oni se naročito tiču opredeljivanja ko će biti predsednik tog posebnog suda ili specijalnog suda u okviru višeg suda i ko će biti sudije specijalnog suda, odnosno ko njih određuje.Mi smatramo da nije prihvatljivo da predsednik višeg suda ima prava da određuje i ko će biti sudije i ko će biti predsednik specijalnog suda, iz prostog razloga što na taj način nemamo ni dovoljno transparentnosti niti se objektivno o tome odlučuje. Smatramo da to treba da radi Visoki savet sudstva.Sa

Nije sistem razrađen i ne zna se šta se dešava kada se utvrdi da neki od sudija specijalnog suda ne prolazi bezbednosnu proveru MUP u zakonu je definisano da može da radi to MUP ne samo bezbednosna informativna agencija.Šta se onda dešava sa tim sudijama? Hoće li oni biti razrešeni? Da li ste razmišljali o tome da onda sve sudije treba proveravati, zašto samo ove koje rade u specijalnom sudu? Mislim da to nije na dobar način razrađeno i predložili smo da se amandmanom jedna takva odredba izbriše. Što se tiče Zakona o oduzimanju imovine, mislim da je dobro da je SNS shvatila da je rešenje koje je bilo na snazi do 2013. godine mnogo bolje nego ono koje ste vi očigledno pogrešno uspostavili 2013. godine.Dakle, godine.Dakle, sada se ovim zakonom vraća postupak da bude onakav kakav je bio do 2013. godine u kome je lice, kome se privremeno oduzima imovina moglo da učestvuje u tom postupku pre nego što se donese rešenje o privremenom oduzimanju imovine.U vašem zakonu od 2013. godine, lice kome se imovina oduzima suočava se sa time tek onog trenutka kada mu stigne na kuću rešenje da mu je imovina oduzeta, a onda na to može da piše prigovor.Mislim da ovo rešenje koje vraćate praktično od ranije je bolje, u jednom amandmanu razradio dodatno i dao mogućnost da se na jedan bolji način raspravlja o tome da li je neko zakonito stekao prihode ili nije zakonito stekao prihode. prihode. Ukoliko bi usvojili te amandmane mi bi mogli da podržimo ovaj zakon. Zahvaljujem se na pažnji. **Maja Gojković** Hvala.Samo momenta, pitali ste me za hitnost postupka poslaniče Konstantinoviću,

što ste sigurno zaboravili, od 2004. do 2008. godine, jer ste bili predsednik Administrativnog odbora. Vi ste doneli Poslovnik koji je članom 167. definisao hitnost postupka, posebno stav 1. i stav 3, znači, zakon se može doneti po hitnom postupku 3. stav, odnosno 2. stav, kao i radi ispunjenja međunarodnih obaveza i usklađivanja propisa sa propisima EU. To poštuje To poštuje Vlada Republike Srbije, poštujemo i mi.Znači, Poslovnik koji ste vi doneli još ste vi bili na čelu te grupe. Htela sam samo da vas podsetim, jer ovde spočitavate parlamentu da donosi ovako važne zakone po hitnom postupku. Znači, mi samo poštujemo ono što ste vi kreirali. Imamo u kontinuitet. Ne, to vam je odgovor.Čedomir Jovanović, povreda Poslovnika. Gospođo predsednice, član 107.Ne mislim da je došlo do tako grube povrede, posle toga se može govoriti, ne znam o ugrožavanju dostojanstvo Skupštine, ali to je osnov da se javim i da skrenem pažnju vama, da vas zamolim da intervenišete kako bi ministarka ipak omogućila dalji nesmetani i kvalitetan rad ovde tokom rasprave.Naime, u svom veoma detaljnom obrazloženju predloženih zakona, da je došlo do previda. Ministarka nam nije odgovorila koji su bili motivi predlagača za izmenu Krivičnog zakonika člana 387. i uvođenje stava 5.Naime, biću precizan, mislim da je veoma opasno ukoliko se ispostavi da je Vlada svesno, da je predlagač svesno, zapravo napravio selekciju između sudova čije će odluke ova zemlja i društvo poštovati i onih na koje se neće obazirati.Mi imamo, recimo, Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom i sarađujemo sa Međunarodnim sudom za ratne zločine godinama. Važno je sankcionisati, mi podržavamo tu izmenu, sankcionisati osporavanje, negaciju genocida, negaciju zločina protiv čovečnosti, ratnog zločina, ali mislim da je neodrživa pravna norma kojom mi osuđujemo osporavanje presuda koje donosi Međunarodni krivični sud i naši domaći sudovi, a ignorišemo presude, recimo, Međunarodnog suda pravde ili Međunarodnog suda za ratne zločina počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Može doći do ozbiljnih problema ukoliko usvojimo ovakav zakon bez jasnog obrazloženja.Nadam se da je u pitanju previd i da niko ne razmišlja o osporavanju već donetih presuda, s obzirom da ih naša država poštuje. Izvolite. **Vladimir Đukanović** Hvala uvažena predsedavajuća.Evo, moram da priznam, prosto sam šokiran nekim stvarima koje smo malo pre čuli. Možda je to autoprojekcija, možda je to nešto drugo, ali u svakom slučaju čuli smo rečenicu da SNS želi zato što ostavlja jedno staro krivično delo koje inače postoji još od socijalizma, nažalost, da želi da drži privrednike u nekoj vrsti reketa.Znate, reketa.Znate, upravo je dotični gospodin koji je malo pre pričao, priznao da su to oni radili. Pa, to je prosto neverovatno. Mi sada imamo jedan ekletantan primer znanja zato što oni znaju šta su radili, pa onda valjda po svojoj logici misle da će to neko drugi da radi, a mi prvi put ovde uvodimo određena krivična dela koja inače da su postojala u tom periodu, mislim, pola njihovog establišmenta bi bilo u zatvoru. Recimo, ovo krivično delo zloupotreba u postupku privatizacije. Pa, sve pevajući bi išli u zatvor. Ili recimo, krivično delo oštećenje poverilaca, neki tajkuni koji su njima pisali zakone svojevremeno. Pa, recimo, Mišković.Da vam nešto kažem, taj je oštetio koliko hoćete poverilaca. Pa, sve pevajući bi u tom periodu možda išao u zatvor da je postojalo ovako krivično delo tada inkrimisano.Slušam ovde priču o huliganima. Sad, pazite ovo, u njihovo vreme je donet je jedan sumanut zakon, potpuno sumanut Zakon o zabrani sprečavanja nasilja na sportskim priredbama. Nikada nije primenjen u životu, osim kod Borisa Tadića jer je popio vino na stadionu, ako se sećate toga. Ali, donet je više iz demagoških razloga da bi se pravila nekakva reklama i svedene su kazne na sledeći način, na novčane kazne, ili najviše kazna zatvora do 60 dana. To je bilo za huligane.

bilo suprotno Poslovniku, jer naime član 103. stav 3. jasno ukazuje da može se ukazati neposredno pošto je povreda učinjena. Zaista ne znam po kom je osnovu narodni poslanik Jovanović ukazivao na nešto što je ministarka pre sat vremena govorila. Ali, očigledno je imao veliku potrebu da još jednom iznese klevete protiv srpskog naroda, sopstvenog naroda kome pripada, ali zaista mislim da je jedna druga stvar koju smo ustanovili, da će ovde uskoro biti Zakon o poreklu imovine, da ćemo znatno uvesti red u ovu Skupštinu. Hvala vam. Ništa vas nisam razumela i nisam vas čula u opšte. Zašto sam dala Čedomiru Jovanoviću pravo na povredu Poslovnika? Pa, javio ministarka nego ja. Dobro, odustao je od toga i ne traži povredu Poslovnika. Shvatio je da nije za povredu Poslovnika i odustao je. A na pitanje će dobiti odgovor, ministarka će u međuvremenu dati obaveštenje, ne brinite ništa. Znači, nije bilo povrede Poslovnika s moje strane. Hvala vam puno na sugestiji.Reč

Samo kratko, ne mogu da prihvatim da se SNS i Vlada Republike Srbije izmenama i dopunama Krivičnog zakona krše vladavinu prava, jer upravo propisivanjem novih krivičnih dela u oblasti privrede otklanjamo posledice onoga što je urađeno 2009. godine kada je članom 359. službeno i odgovorno lice spojeno u jedan član. Upravo je to proizvelo gomilu sudskih postupaka koji još uvek nisu rešeni.Nije namerno rešeni.Nije namerno došlo ovog puta da kriminalizacija, već sam i navela da je ona nešto na čemu će se svakako raditi u budućem periodu, ali moramo ostaviti vremena i sudskoj praksi da primeni nova krivična dela koja sada propisujemo.Što se tiče Zakona o organizovanju i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, ja ne vidim da smo mi sada promenili nešto što se tiče odredbe o postavljenju i određivanju predsednika posebnog odeljenja. Ovde nije reč o specijalnom sudu, to je posebno odeljenje u okviru Višeg suda u Beogradu, gde je predsednik suda nadležan da u okviru godišnjeg rasporeda poslova određuje koji će sudija gde da postupa, pa tako i u posebnom odeljenju. Ima sasvim puno pravo da odredi koji će sudija biti predsednik istog, tako da ne vidim gde može Visoki savet sudstva da zalazi u poslove sudske uprave i da određuje koji će sudija biti predsednik odeljenja.Takođe, što se tiče samog postupka provere bezbednosti i to je nešto što je postojalo u važećem zakonu. Ovim novim zakonom samo na neki način preciziramo na koji način se vrši bezbednosna provera. Te podatke Visoki savet sudstva dobija. U svakom slučaju, ukoliko postoji neka sumnja koja se tiče samog sudije i njegove dostojnosti, ne smatram da neće biti osnova za pokretanje postupka, ili disciplinskog ili postupka za razrešenje u zavisnosti od onoga što bude dostavljeno u izveštaju. Hvala. Poštovana ministarko, mislim da me niste dovoljno razumeli vezano za član 2, 3, 4. postojećeg zakona. Taj član je uveden izmenom zakona u decembru 2012. godine. u decembru 2012. godine. Dakle, imali smo priliku da vidimo kako se on primenjuje u praksi. Vi u vašem obrazloženju kažete da je preterana primena toga, da i tužilaštvo i sud, mnogo češće primenjuju takve članove, umesto da neko posebno krivično delo ili neko konkretno krivično delo protiv privrede primene i da on treba praktično da bude ukinut. To je i zahtev Evropske komisije.Sada kažete – nismo spremni. Zašto nismo spremni? Spremni smo. Imate sedam novih krivičnih dela protiv privrede. Pretpostavljam da ste smislili sve moguće situacije. Zašto ostavljate jedno krivično delo za koje se ne zna šta je to što građanin, odnosno privatnik koji neki privredni poduhvat obavlja, šta je to što on ne sme da uradi? Čak je i po Ustavu omogućeno svakom građaninu da zna, ako ga neko goni, ako ga tereti, zašto i na osnovu kojih razloga. Sa ovim krivičnim delom to se ne zna.Kolega Đukanović nije očigledno razumeo i jeste to vrlo komplikovano, ne šta znači negativno definisanje u opisu krivičnog dela. Vi ste mogli da stavite na kraj KZ jedno novo krivično delo i da kažete – za sve ono što izvršna vlast smatra društveno štetnim ponašanjem, smatraće se krivičnim delom, ukoliko nije predviđeno nekim krivičnim delom iz KZ-a.

predstavnici Ministarstva pravde, uvažene koleginice i kolege, žao mi je, moram na samom početku da to istaknem, što ovaj deo rasprave Javni servis RTS-a ne prenosi direktno, jer je u toku veoma važna utakmica Svetskog kupa u vaterpolu između Rumunije i Srbije. Ali, ja ovo govorim zbog građana Republike Srbije.Na samom početku bih želeo da

samom početku, želeo bih da kažem da je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji danas razmatramo zajedno sa drugim zakonima iz oblasti krivičnog zakonodavstva, nešto što odavno znamo, da nijedan oblik nasilja ne možemo rešavati pojedinačno, da je borba protiv kriminala takva da ona mora biti opšta, a uporište joj daju razvijeni, kulturni obrasci ponašanja i ono što zovemo – razvijena svest o građanskim vrednostima društva u kome živimo.U literaturi, uvek je dobro da se podsetimo onih koji su mnogo pametniji i koji mnogo više znaju o nama i o temama o kojima razgovaramo i u kriminološkoj teoriji u jednoj veoma važnoj i značajnoj studiji koju je napisala, ja to želim da kažem, zloupotrebljavajući funkciju ovlašćenog predstavnika SDPS, doktorka Zorica doktorka Zorica Mršević, sa kojom sam imao zadovoljstvo i čast da kao predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova sarađujem u prethodnih nekoliko godina, govori o međusobnoj uslovljenosti krivičnih dela i sindromu razbijenih prozora.Ona kaže, citiram, molim da mi se ovo citiranje ne uzme u vreme kojim raspolažem. „Tamo gde polupane prozore niko ne popravlja, gde se đubre neprestano odnosi, a grafite niko ne sprečava i ne uklanja, to je kraj o kome se niko ne brine, a daje se zeleno svetlo vandalizmu i nasilnom kriminalitetu. Nemarnost društva za ma koji razbijeni prozor i ma koji drugi oblik razbijenog prozora označava nedostatak brige za zajednicu i njenu dobrobit i predstavlja signal ranjivosti ranjivosti takve zajednice. Ma koliko puta ponovljeno popravljanje razbijenih prozora, ono mora da bude redovno i stalno. Razbijeni prozori dovode do budućih problema u vidu okupljanja uličnih bandi, pijanaca, narkomana. U osnovi teorije, ovu koju iznosi dr Zorica Mršević, je mala kršenja zakona i prekršaji koji otvaraju put većem kriminalitetu. Otvaraju put i zločinima, jer nivo kriminaliteta uvek ima tendenciju da raste ako se toleriše u svojim početnim oblicima.“ Završen citat, gospodine predsedavajući. Nastavljam sa svojim raspoloživim vremenom.Nasilje predstavlja možda najkompleksniji oblik ugrožavanja ljudskih prava i to prava na život, prava na telesni integritet i prava na duševni mir, poštovane koleginice i kolege. Suprotstavljanje države ovom obliku nasilja je otežano pre svega zato što je to nasilje vrlo često u našim slučajevima sakriveno.Opet se u literaturi, čitamo mnogo toga, spominje stokholmski sindrom, koji označava situaciju emotivnog zbližavanja, nažalost, nasilnika i žrtve, kada žrtva postaje lojalna nasilniku i odbija da sarađuje sa ljudima koji pokušavaju da joj pomognu. Ovakvo ponašanje se obično naziva i javlja u svakoj traumatskoj situaciji koja duže traje kao nesvesni oblik, nesvesni pokušaj žrtve da sama sebi olakša traumu kroz koju prolazi.Da nevolja bude još veća, pasivnost se ne uočava samo kroz žrtve koja godinama trpi nasilje, već i na strani svedoka koji za nasilje znaju ili nasilje prećutkuju. Zabeleženo je, kao jedan od primera

Ubijena je nožem u blizini svoje kuće u napadu koji je trajao 30 minuta, za vreme u kojem se ona aktivno borila za svoj život i dozivala u pomoć. Iz okolnih zgrada samo su nemo posmatrali njenu borbu za život ili su čuli njeno dozivanje ili su dugo ćutali. Ubica je pobegao tek kada je neko povikao da pusti ženu, ali ni tada ovih 38 svedoka nisu odmah pozvali policiju i hitnu pomoć, već sa zakašnjenjem kada je žena iskrvarila.Ja bih molio neke poslanike, ako im nije interesantno ovo o čemu govorimo, da napuste skupštinsku salu, jer mislim da će za građane Srbije ovo biti jako važno.Kada se takvim prepoznatim socio-patološkim pojavama, na strani žrtve i svedoka, pridoda i neefikasnost države koja, takođe, vuče nasleđe iz prošlosti i jedne u osnovi patrijahalne i zaostale sredine, gde se o onome što se događa u porodici ćuti, jasno je koliko je sprečavanje takvog nasilja teško.

Srbije.Naravno, u prednosti su sve one zemlje, posebno skandinavske, koje su mnogo pre nas prepoznale fenomen nasilja u porodici i aktivnim merama, decenijski, već se suprotstavljaju tom nasilju.Evropski

u dve presude iz 2009. godine, jedna se odnosi na slučaj nasilja u Hrvatskoj i druga u Turskoj, direktno je stala na stranu da država ima obavezu da uravnoteži pravo na lični i porodični život, sa jedne strane, i pravo na život i zabranu torture sa druge strane. U navedenoj presudi Evropskog suda, utvrđeno je da postoji odgovornost države u slučajevima porodičnog nasilja sa ishodom zbog ne preduzimanja odgovarajućih radnja i mera od strane državnih organa.Konkretno, poštovane dame i gospodo poslanici, u jednoj od ovih presuda, sud je rekao da je država odgovorna, jer nad licem koje je zbog ozbiljnih pretnji proglašeno pred domaćim sudom krivim krivim i osuđeno na kaznu zatvora nije pravilno sprovedena paralelno izrečena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja tokom boravka u zatvoru.

presudama ovog suda apostrofira se da zaštita ljudskog života i telesnog integriteta koji sprovodi država preko svojih organa mora da bude stvarna i delotvorna a ne teorijska i iluzorna. Upravo na ovim postavkama da porodično nasilje nije stvar pojedinca, već celokupne društvene zajednice i njenih državnih organa, i pripremljen ovaj predlog zakona koji vam je Vlada RS uputila.U članu 11. se kaže da je propisano da državni organi i ustanove su dužne da brzo, delotvorno i koordinisano sprečavaju nasilje u porodici i da pružaju žrtvi zaštitu, pravnu pomoć i psiho-socijalnu i drugu podršku radi njenog oporavka, osnaživanja i osamostaljivanja. U članu 12. se kaže da je propisano da svako mora policiji ili javnom tužiocu da prijavi bez odlaganja nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega. Bez takvog pristupa nasilje i sprečavanje nasilja u porodici, u skladu sa zakonom, nije moguće.Na pitanje kako se žrtva nasilja i svi oni koji za to nasilje znaju osnaže da nasilje prijavljuju, odgovor je da moramo ići putem skandinavskih i drugih razvojnih zemalja koje danas imaju visok stepen zaštite ljudskih prava. Taj put je donošenje dobrih zakona, adekvatno odmerena kaznena politika, usvajanje niza protokola sa postupanjem državnih organa koji razmenjuju podatke, podizanje opšteg kulturnog razvoja, životnog standarda i jako je važno i uloga medija. Sve to zajedno mora da se kreće u pravcu podizanja svesti kod ljudi o tome da je život dragocen i da niko nema pravo da nad drugim, pogotovo slabijim bićem, sprovodi torturu.Verujem torturu.Verujem da će ovaj zakon otkloniti propuste do kojih je u praksi dolazilo kada je rad nadležnih organa u pitanju. Problem sa kojim se suočavamo jeste taj što se greške i propusti pokušavaju zataškavati, odnosno sakriti.Bili smo svedoci, poštovane dame i gospodo, pogotovo, posebno uvažena ministarko pravde, da se često ne proverava da li nasilnik ima oružje, a žrtva se upućuje da sama vodi postupak. Čak se dešavalo da su proizvoljno davane ocene i da su u pitanju porodične nesuglasice, pod navodnicima, pod navodnicima verbalni sukobi, pod navodnicima loši bračni odnosi, tako da se i žrtva ne ispituje uopšte, a ostaje uskraćena za stručnu pomoć i

za nasilnika. Podsetiću vas, poštovane kolege poslanici, da je to najblaža moguća zakonska mera, a samo 25% krivičnih prijava je stiglo do faze optužnice pred sudom, a manje od jedne trećine je osuđenih nasilnika završilo u zatvoru.Inače, odredbe našeg Krivičnog zakonika koje određuju krivično delo nasilja u porodici i srodna krivična dela, kao i odredbe u porodičnom zakonu ni na koji način ne zaostaju za zakonodavstvom u evropskim zemljama.Ono gde sada jesmo zaostajali jeste slabije koordinisana aktivnost svih organa na otkrivanju i suzbijanju krivičnih dela, i to organizovano u svim sredinama. Upravo u ovom predlogu zakona, koji je danas pred nama, normativno se utvrđuju karike koje nedostaju, a to su, da podsetim, jasno utvrđene nadležnosti policije, javnog tužioca, sudova, centara za socijalni rad, pripremanje obučenih i specijalnih lica u tim organima koji će biti nadležni za postupanje, zatim određivanje lica za vezu u svakom organu radi razmene potrebnih informacija.Ovim zakonom se uvodi vođenje centralne evidencije o slučajevima nasilja, izrada individualnog plana zaštite i podrške žrtvi.Na početku sam rekao koliko je važno da se unapredi celokupna oblast krivičnog zakonodavstva, kao i o predlogu zakona o kojem sam do sada govorio. U novom Predlogu zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa o suzbijanju organizovanog kriminala utvrđuju se obavezni oblici saradnje između svih oblika, odnosno organa i organizacija koje raspolažu relevantnim podacima potrebnim za otkrivanje ovih najtežih krivičnih dela.Rekao dela.Rekao bih još nekoliko rečenica o našoj kaznenoj politici. Kazne koje propisuje naše krivično zakonodavstvo nisu blage. Višedecenijski problem imamo u sudskoj praksi.

Sada se sve to malo menja, ali u periodu od pre 10 godina, visina te kazne obično je bila bliža utvrđenom minimumu kazne, što je naša loša praksa.Bilo je presuda, to sigurno znam, gde je kao olakšavajuća okolnost, pazite sad ovo, kolege poslanici, u presudama naših sudova je bila sledeća: za ubistvo žene u presudi je, kaže, navedena ljubomora, i to ljubomora ne kao motiv ubistva, nego ljubomora kao olakšavajuća okolnost za ubicu, odnosno za počinioca krivičnog dela. dela. Istu kaznu su dobijali oni koji su ubijali ženu i oni koji su proneverili izvesnu sumu novca u nekom društvenom preduzeću.Ne pravdam proneveru, ali ubistvo i pronevera, složićete se sa mnom, nemaju blage veze sa identičnošću krivičnih dela. Ne zaboravimo da sudija sudi na osnovu zakona, na osnovu utvrđenih dokaza, ali i na osnovu slobodne procene činjenica.Zašto o ovome sada govorim? Zato što nijedan sudija, ni u podsvesti, ne sme da pravda ubistvo žene time da ga je ona sama, svojim ponašanjem navodno izazvala. Takve stvari se moraju rešavati drugačije, a svakako ne ubistvima. To moramo kao društvo, to moramo kao država, to moramo mi kao poslanici koji su građani Republike Srbije izabrali, jasno i glasno da kažemo.U tom smislu biće važne specijalizovane obuke koje će biti dužni da završe policijski službenici, a javni tužioci i sudije koji primenjuju Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.Dozvolite mi samo na kraju da kažem još nešto što mislim da je važno. Ovi zakoni, posebno Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, moramo da pokušamo da sprovodimo u delu uz pomoć najvećeg saveznika, bez obzira šta mi mislili o njima. To su mediji. Dakle, naš posao, najvažniji posao je kontrolna funkcija.Setite se samo izveštavanja medija o tragičnom slučaju silovanja izvesne i ubijene devojčice u Zaječaru. Zaboravili smo. Senzacionalističko izveštavanje, objavljivanje fotografije žrtve, prenošenje najkrvoločnijih izjava, zločinaca i monstruma koje su date navodno u istrazi, ne doprinosi ni na koji način prevenciji nasilja nad decom, a naročito ne doprinosi zaštiti dostojanstva dostojanstva žrtve, njene porodice i javnosti.Kakvi smo to ljudi postali, poštovane kolege i poslanici, ako mislimo da će objavljivanje detalja iz istrage o tome kako je neki monstrum, pod navodnicima, citiram – i mrtvu silovao trogodišnju devojčicu, kako joj je pocepao utrobu, završen citat, povećati tiraž i doneti zaradu nekom određenom dnevnom listu. Jadan je tiraž koji se pravi nad silovanom trogodišnjom devojčicom.Nemojte da brojimo žrtve na naslovnim stranicama tabloidnih novina. Hajde da budemo na naslovnim stranicama, uvažene dame i gospodo narodni poslanici. Hajde da radimo svoj posao, zato što upozoravamo državne organe da treba i moraju da rade svoj posao. Hajde da svaki dan pozivamo predstavnike nekih državnih organa koji su nadležni i odgovorni i da ih pitamo – zašto nešto ne funkcioniše. Hajde da podsećamo centre za socijalni rad, policiju, tužilaštvo i sudove. Šta treba da radimo? Šta treba oni da rade? Hajde da preko ovoga zakona i ovih zakona koje ćemo doneti, primenimo najbolju praksu koja se pokazala, na primer, u Zrenjaninu. Hajde da nam saveti i odbori za rodnu ravnopravnost u opštinama koje se moraju i mogu formirati po našim zakonima, zaista postoje i da rade svoj posao.Nemojte da pričamo o tome kako nemamo novca. Nemojte da pričamo o tome kako je za to potrebna volja. Hajte da radimo nešto što je naš posao. Stalno slušamo da je za nasilje kriv loš zakon, da je loš sistem, da država nije pravovremeno reagovala, itd. U sistemu su živi ljudi, dame i gospod, njima se obraćaju žrtve, jer ti službenici čine sistem i svaki njihov propust u radu mora biti sankcionisan. Ove zakone posle usvajanja, ja verujem da ćemo ih usvojiti zajedno, sa svim protokolima koji idu u praksi, opet sprovode živi ljudi. Najsavršeniji zakoni, to znate bolje od mene,

koji se odnose na zaštitu žena od nasilja, a zatim da uvedemo konkretnu odgovornost za nesavestan rad u nadležnim organima, ali takođe je potrebno da omogućimo i normalne uslove za rad institucija. u vama ministarko, u Ministarstvu pravde, u Vladi Republike Srbije očekujemo najviše moguće saveznike. Ne zato što smo vas mi izabrali, ne zato što smo vas mi kontrolišemo, nego zato što hoćemo da radimo svoj posao.

Uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, poštovana ministarka sa saradnicima, mi danas u ovom visokom domu raspravljamo o setu Krivičnog zakona i za za mene i moje koleginice narodne poslanice, verovatno o najvažnijem Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.Cilj ovog zakona je sprečavanje nasilja u porodici, ali pre svega smanjenje kobne statistike koja već duži niz godina predstavlja ozbiljan društveni problem u našoj zemlji. Nema opravdanja za nasilje i zato nasilje predstavlja nedopustivo i najgrublje kršenje ljudskih prava.Svakom od nas je potpuno jasno da se da se ne može baš svako ubistvo sprečiti, da u tome nisu uspele ni zemlje poput Belgije, Švedske, Finske, ali takođe svima nam je potpuno jasno da ne smemo dozvoliti da do ubistva dođe zbog propusta u sistemu zaštite.Jedna od ključnih stvari je određivanje pojedinačne odgovornosti i kada je reč o propustima u radu institucija, očekujem da novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ovo pitanje adekvatno reguliše.Ono što je po mom mišljenju veoma važno je da moramo uvesti ozbiljne mehanizme prevencije, a posebno moramo obavezati naše pravosuđe da strožije poštuje zakonske regulative i da od žrtve ne pravi nove žrtve, već da nasilnik bude taj koji će biti procesuiran i koji će biti odveden sa lica mesta i udaljen, kao što ovaj zakon i predviđa, a onda je veoma važna socijalna i ekonomska podrška žrtvi, odnosno ženi da se ona ojača, kako bi se potpuno zaustavio krug nasilja i kako bi se žrtve na najbolji mogući način uključile u društvene tokove.Srbija je odavno prestala da ignoriše ovaj problem. Prestala je da ćuti o nasilju nad ženama i decom, jer da se o tome nije pričalo u političkim strankama, u institucijama, verovatno bi do sada veliki broj žena bio mučki prebijan i ubijen.Danas,

važno da o tome govorimo, u svakom trenutku i na svakom mestu, jer još uvek vladaju strah i patrijahalna shvatanja kao uzrok da se porodični problemi sakriju pod tepih. Zato je neophodno stalno govoriti svima da je nasilje nad ženama kršenje ljudskih prava i da je kršenje ljudskih prava kada devojčicama govorite da su lošije samo zato što su devojčice i da je kršenje ljudskih prava kada optužimo silovanu ženu za njeno ponašanje, a ne onoga ko je to učinio.U policiji i centrima za socijalni rad formirani su timovi koji se bave rešavanjem ovog problema, međutim, pored svih aktivnosti, nasilje u porodici i nasilje nad ženama nastavilo je da postoji kao problem, šta više problem je eskalirao. Problem smo prepoznali pre svega mi ovde u parlamentu kroz vršenje naše nadzorne uloge i kontrolne, prepoznale su nevladine organizacije, prepoznali ste vi u ministarstvu i ovaj problem pokušavamo da rešimo novim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici o kojem danas ovde raspravljamo i koji predviđa koji državni organi moraju da se bave zaštitom, zaštitom, u kojim rokovima moraju da postupaju i na koji način će sarađivati. U svakom osnovnom javnom tužilaštvu uspostaviće se odeljenja za sprečavanje nasilja u porodici, ta odeljenja biće i centri koordinacije.Na teritoriji svake opštine postojaće jedno ili više koordinacionih tela za sprečavanje nasilja u porodici, kojima će predsedavati tužioci, a članovi će biti policija, centri za socijalni rad, predstavnici nevladinog sektora.Dakle, sada ovakve predmete neće rešavati samo zamenici tužioca koji rade i druge predmete, već specijalizovani zamenici tužioca za ovu oblast, koji će svaki predmet rešavati zajedno sa drugim relevantnim državnim organima.Duh ovog zakona je da nasilnik ne sme da ostane kući, bilo da je već izvršio nasilje ili je nasiljem pretio i on predviđa posebno obučene jedinice policije u pratnji psihologa, koje će morati da izađu na teren čim dođu do saznanja o nasilju u porodici. NJihov zadatak će biti da spreče nasilje i izvrše procenu rizika - da li nasilje može da eskalira, zatim, da nasilnika udalji iz kuće i odrede mu pritvor.Moje pitanje za vas u vezi sa ovim je - na osnovu kojih kriterijuma se vrši procena rizika i da li će oni biti regulisani podzakonskim aktima? Za vreme trajanja pritvora ili zabrane da se vrati kući policija je dužna da razgovara sa nasilnikom i sa žrtvom, da prikupi sve relevantne podatke i potom nasilniku izrekne meru da u narednih 48 sati ne može da se vrati kući, niti priđe žrtvi i čim policajac donese meru zabrane mora sve dokaze da dostavi javnom tužiocu koji ima rok od 24 sata, dok nasilniku traje pritvor, da reaguje i da produži meru zabrane na 30 dana koja se odmah izvršava, što znači iako nasilnik uloži žalbu na osnovu odluke sudija, ona neće odložiti izvršenje prekršajne kazne. Bez obzira što ste ovo rekli, mislim da je veoma važno i za građane Srbije da se još jednom ponovi.Na ovaj način se onemogućava nasilnik da na bilo koji način priđe žrtvi i uznemirava je sve dok krivični postupak ne bude završen. Ako nasilniku ne bude određen pritvor od strane suda i bude pušten uz neku od mera, ali ih potom prekrši tako što se približi žrtvi ili se vrati u stan, policija može odmah da ga uhapsi i odvede kod sudije za prekršaje.Tužilac Zagorka Dolovac je predložila da se uvede posebna mera bezbednosti, praćenje nasilnika nakon zabrane prilaska i psiho socijalni tretman nasilnika i ovu meru smatram veoma važnom da nasilnik u tom slučaju ne počini zločin.Ovim zakonom se predviđaju i posebne mere evidencije nasilnika. Odmah moram da vam kažem da smo tu kao poslanička grupa reagovali amandmanom zato što je evidencija zakonom ograničena na pet godina. Moje pitanje je – zašto ste odlučili da se evidencija ograniči na pet godina, jer po mom stručnom, pedagoškom mišljenju mislim da ta evidencija mora da traje i duže i da nasilnik može i posle pet godina da počini zločin? Zato bih volela da mi odgovorite na to pitanje, a kažem vam da smo podneli je predviđeno da pri Vladi Srbije bude formirano i stalno radno telo u koje će biti uključeni i državni organi i predstavnici nevladinog sektora, a koji će brinuti o sprečavanju nasilja u porodici i društvu, što je dobro. dobro. Moje pitanje je – da li su zakonom ili podzakonskim aktima predviđene nadležnosti ovog tela i ko sprovodi nadzor nad ovim telom? Pretpostavljam Narodna skupština Republike Srbije, ali tačno mislim da mora biti precizirano koji Odbor.Moram Odbor.Moram da kažem još nekoliko stvari koje smatram veoma bitnim. Mislim da smo se do sada u ovoj oblasti sprečavanja nasilja mi kao društvo, sve institucije više bavili posledicama, ne uzrokom.Dve osnovne institucije koje su zakazale u sprečavanju nasilja su porodica i škola. Porodica je već duže vreme zbog posledica rata i tranzicije ugrožena ipotrebna joj je konstantna podrška države, a škola nažalost zanemaruje vaspitni aspekt i prebacuje na porodicu i u tom začaranom krugu kada vaspitni kapaciteti porodice i škole ne daju određene rezultate, decu vaspitava ulica. Zato je po mom mišljenju potrebno mnogo više isticati vaspitni značaj škole i vaspitnu funkciju škole i mnogo više raditi na prevenciji. To su procesi koji ne mogu da daju odmah rezultate, ali na duži rok efekti će biti vidljivi.Ključno je takođe da shvatimo da se nenasilna ličnost vaspitava od najranijeg uzrasta, još od predškolskih ustanova i da naši udžbenici za decu od najranijeg uzrasta i nasilni sadržaj moraju imati mnogo više sadržaja iz ove oblasti. Ono što je takođe veoma važno iz svih udžbenika, posebno u tom početnom periodu obrazovanja dečije ličnosti moraju se izbaciti sve slike i svi sadržaji koji na bilo koji način ženu stavljaju u podređeni položaj.Takođe smatram da se rodno senzitivni jezik mora više upotrebljavati. Nedopustivo je da do sada nemamo umrežene sos telefone na celoj državi. Mnoge lokalne samouprave imaju u svojim gradovima sos telefone. Mislim da nam malo treba da ih umrežimo na celoj teritoriji Srbije i da ih imaju sve opštine.Smatram opštine.Smatram da se po donošenju ovog zakona za to mora naći sredstava i ja više puta kada u ovom visokom domu govorim o ovoj temi, smatram da Ministarstvo zdravlja mora doneti posebne medicinske protokole, koji moraju voditi računa o nasilniku koji ne uzima terapiju kada izađe iz bolnice. On onda postaje ponovo nasilan i država, odnosno društvo tu moraju naći rešenje.Još jednom moram da kažem da je prevencija veoma važna i veoma je važno da se stvore uslovi da ona bude konstantna. statistika o nasilju nad ženama nije verodostojna. Tu je reč samo o onim slučajevima koji su prijavljeni, a podsetiću sve nas da član 40. Zakona o rodnoj ravnopravnosti nalaže lokalnim samoupravama da vode svaku vrstu rodne statistike.Uloga medija u ovom procesu je veoma važna, ali ne na senzacionalistički način kako je i moj uvaženi kolega Meho Omerović rekao i to takođe moramo menjati svi zajedno, a neretko se zbog tiraža na senzacionalistički način govori o ovoj temi.Moram temi.Moram da vam kažem da ja nisam pravnik i da ja ovaj zakon posmatram sa svoje pedagoške struke i vidim ga kao jak preventivni mehanizam koji će nasilniku dati jasnu poruku da se nasilje ne toleriše. Zbog toga ćemo ja i moje kolege iz poslaničke grupe Nove Srbije podržati Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, jer svako mora da bude bezbedan u svojoj porodici i ne smemo da dozvolimo da porodično nasilje postane epidemija našeg društva.Takođe želim da vam kažem da ćemo kontrolisati primenu i sprovođenje ovog zakona i da ćemo beskompromisno reagovati ukoliko na bilo koji način budemo videli teškoće u njegovoj primeni ili bilo kakve njegove nelogičnosti i nedorečenosti.Što se tiče izmena i dopuna Krivičnog zakona, rekla bih da je veoma važno što se njime uvode nova krivična dela, proganjanje i polno uznemiravanje i prinudno zaključenje braka. Da je cilj ovog Krivičnog zakona usklađivanje sa Istambulskom konvencijom i sa porodičnim zakonom, da su ovim Krivičnim zakonom predviđene još strožije kazne i time se krivično zakonodavstvo Republike Srbije svrstava među najstrožije u Evropi.Nova zakonska rešenja štite od nasilja, znači, ne samo žene, već i stare, decu, bolesne, sve one koji su ranjivi i kojima je potrebna pomoć.Ovde pomoć.Ovde smo kao poslanička grupa reagovali amandmanom, jer smatramo da je u ovom nizu osoba koje novi zakon štiti od nasilja trebalo spomenuti i osobe sa invaliditetom i verujem da ćete za to imati razumevanja.Veoma je važno što se ovim Krivičnim zakonom eliminišu uslovne osudbe, eliminiše se nejednak tretman sudova i to smatram zaista dobrim rešenjima.Što se tiče Zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, veoma je važno što je u ovom zakonu poseban naglasak stavljen na borbu protiv korupcije, što se njime obezbeđuje povezivanje širokog kruga državnih organa i koncentracija, praktično, stručnog znanja, kako bi javni tužioci dobili adekvatnu logistiku. U tom smislu, posebno je važna služba finansijske foreznike i ovde smo amandmanom predložili da se ova služba obavezno obrazuje, kako u tužilaštvu za organizovani kriminal, tako i u novoformiranim odeljenjima nadležnih viših javnih tužilaštava.Poslednji u nizu ovih zakona, izmene i dopuna Zakona o oduzimanju imovine proističe iz krivičnih dela, smatram da se ovim zakonom poboljšava efikasnost sudskog postupka za privremeno oduzimanje imovine u cilju efikasnijeg postupanja ovih organa u otkrivanju imovine proistekle iz krivičnog dela, obavljanju poslova međunarodne saradnje, kao i upravljanja privremeno oduzetom imovinom.Kada je u pitanju upravljanje oduzetom imovinom, dobro rešenje je obaveza da se 30% neto novčanih sredstava dobijenih prodajom trajno oduzete imovine usmeri za finansiranje socijalnih i zdravstvenih potreba, u skladu sa odlukom Vlade.Na kraju, želim da vas obavestim da će poslanička grupa Nove Srbije u danu za glasanje podržati ceo set ovih zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. **Srđan Nogo** Poštovana gospođice ministarka, poštovani narodni poslanici, imamo četiri izmene zakona, odnosno nove zakone, odnosno izmene zakona pred nama. Prvo bih se osvrnuo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.Materijalno krivično pravo se menjalo više puta. Ponekada je ta potreba za promenama uslovljena radi zaštite određenih vrednosti i tada je najčešće država pravilno reagovala i donosila kvalitetne izmene zakona i štitila interese građana. **Veroljub Arsić** Kolega Nogo, ja vas molim, jako vas slabo čujemo. Ili da sednete, znam da možda nije vaš izbor, da bi bili bliži mikrofonu da vas bolje čujemo. Izvinite. Svakako. Znači, ponekada država kada štiti određene vrednosti, zaštitne objekte, pravilno reaguje i vrši izmene zakona, ali ponekad nažalost politički pragmatizam uslovljava izmene krivičnog zakonodavstva i tada je najčešće to uslovljeno nekim uticajima, pre svega spolja i zapadnog faktora, i tada smo svedoci da država donosi pogrešne odluke u ovoj materiji. To se realizuje time što i sudska praksa onda luta u samoj primeni takvih zakonskih rešenja i da to nije doneto u interesu sopstvenih građana i sopstvene države.Ovaj zakon bih mogao da kvalifikujem kao neko rešenje između ova dva i ono što mi se ne sviđa jeste samo obrazloženje. Vi navodite da je pre svega glavni razlog usklađivanje sa pravom i pravnim sistemom EU, takođe takođe pristupili ste parcijalnim rešenjima.Želeo bih da postavim pitanje ministarki pravde – kada je formirana radna grupa za izmenu ovog zakona, ko je činio tu radnu grupu, da li je bio neki profesor krivičnog prava sa pravnog fakulteta bilo kog Srbiji deo te radne grupe i kada je bila javna rasprava o ovim izmenama Krivičnog zakonodavstva?Mislim da parcijalne izmene nisu dobre i takođe imate jedan deo kozmetičkih promena, ali imate i jedan deo gde zaista uvodite određene novine. Takođe bih postavio pitanje zašto jedan deo zakona, pre svega, ova krivična dela koja se tiču privrede, stupaju na snagu 1. marta 2018. godine, ostale stupaju 1. juna 2017. godine, jedino odredbe koje se odnose na krivično delo terorizma stupaju osam dana po objavljivanju u „Službenom glasniku RS“?Meni se čini da je to u skladu sa politikom ove Vlade. Naime, kod ove Vlade je sve u futuru, tako i ovaj Krivični zakonik, odnosno izmene su u futuru. Negde je futur najbolja odrednica ove četiri godine ove naprednjačke vlasti i politike Aleksandra Vučića, da će nam se sve desiti nešto u budućnosti.Takođe, možemo staviti jednu načelnu primedbu na kaznene raspone koje predlaže predlagač. Za pojedina krivična dela su preširoko postavljeni, a za pojedina prenisko opredeljeni. Tu se stvara jedan prostor na pritisak na sudove i na uticaj na rad javnog tužilaštva. Postoji jedan praktičan problem uticaj medija na rad pravosudnih organa, pre svega partijskih medija poput Pinka i Informera, što svakako podriva načelo zakonitosti.Vi tvrdite da je ovo nastavak reformi započetih 2012. godinine, mada meni ovo više liči na reforme započete 2009. godine i na kontinuitet sa reformama koje je radila DS, koje su bile loše, tako da i to ne možemo da pohvalimo. Imate čak jedan član koji je u sukobu sa načelom ustavnosti. Predloženom dopunom elemenata bića krivičnog dela povreda ravnopravnosti člana 128. Krivičnog zakonika dodaju se reči – seksualna orjentacija i rodni identitet, kao novi osnovi diskriminacije.Podsećam vas da Ustav u članu 21. stav 3. ne prepoznaje seksualnu orjentaciju i rodni identitet kao osnov diskriminacije, zbog čega je ova dopuna u koliziji sa ustavnom zabranom diskriminacije.Pomenuto krivično delo se nalazi u Glavi Krivičnog zakonika kojim se propisuju krivična dela koja se odnose na zaštitu sloboda i prava čoveka i građanina koja su utvrđena Ustavom.Što se tiče implementacije Istambulske konvencija, tu ima dobrih stvari, ali neke promene su suvišne. Postavljam pitanje zašto mi ne stavljamo rezerve na određene odredbe međunarodnih konvencija? Zašto da opterećujemo katalog krivičnih dela sa nekim inkriminacijama koje su nepoznate u našem podneblju? Da li je to životno, da li pravo i krivično pravo trebaju da prate život ili tek tako prosto treba da potpisujemo nešto što će biti mrtvo slovo na papiru.Konkretno, mogu da postavim pitanje vezano za krivično delo sakaćenje ženskog polnog organa? To se nikada nije desilo u Srbiji, to nije nešto sa čime se suočila praksa u Srbiji i sada mi to uvodimo iz azijskih ili afričkih zakonodavstava. Zašto sam na ovo reagovao? Moram da vas pitam da li je možda namera ove Vlade da jedan veliki broj migranata koji prolazi kroz našu zemlju u ovom trenutku i zadržava se u našoj zemlji, da u dogovoru sa EU ih naselite na ovim prostorima, pa onda već unapred predviđate takvo krivično delo, jer računate da će nam sa njihovim ostankom u Srbiji doći takvi problemi? To je moje lično opažanje i jedan lični strah vezan za ovu izmenu Krivičnog zakonodavstva.Sada moram i da pohvalim određene stvari vezano za ovaj zakon. To je inače jedna od retkih stvari koja se može pohvaliti, a tiče se ovoga što imamo danas na dnevnom redu.Prvo, redu.Prvo, dekriminalizacija određenih krivičnih dela, konkretno zloupotreba ovlašćenja u privredi. Krivično delo je u praksi pružalo široku arbitrarnost u radu tužilaštva i sudova i svaka čast što smo to ali naročito pohvaljujem dekriminalizaciju krivičnog dela izdavanja čeka i korišćenja platnih kartica bez pokrića iz člana 228. Krivičnog zakonika.Ovo drugo krivično delo je služilo poslovnim bankama, ali i jednom privrednom društvu „Dajners klub“ d.o.o.

pre svega prema privrednom društvu „Dajners klub“ d.o.o. koje nije imalo status poslovne banke, odnosno nema ga ni dan danas, niti je moglo da izdaje platne kartice, niti su njihove kartice bile platne kartice. Tek su ove godine dobili dozvolu NBS da to rade.Sada, zašto niko nije pokrenuo postupak za neovlašćeno izdavanje platnih kartica prema „Dajners klubu“ d.o.o. privrednom društvu? znači da znamo da imamo tužioca i sudije koji su povlašćeni kod poslovnih banaka ili imaju povoljne kredite, bilo stambene, bilo keš kredite i da se drže u šaci od strane poslovnih banaka,

i to pozdravljamo, ali postavljamo jedno pitanje. Zašto to nije bilo ranije predloženo, da li je trebao da dođe neko iz EU, kako vi to tvrdite u obrazloženju, i da nam kaže da mi treba da štitimo porodicu, decu, novorođenčad, maloletnike?To mi je apsolutno neverovatno da neko spolja treba nama da govori da mi to treba da radimo, da nam je trebala, ne znam, Istanbulska deklaracija ili bilo šta, konvencija.Pohvaljujem još jednu stvar, što se konačno uvodi kažnjavanje za pripremne radnje za krivično delo terorizma i to je isto jedna dobra stvar. Takođe mislim da bi trebalo dodatno zaštiti državu, a samim tim i građane, tako što će se doneti jedan poseban zakon za ovu temu.Želeo bih da vam kažem da što se tiče ovih novih mera koje se tiču privrede, odnosno izmene privrednih krivičnih dela, koje stupaju na snagu 1. marta 2018. godine, očekujemo da će na ovo najpre reagovati sama privreda, zatim advokatura, ali i stručna i naučna javnost. Mi smo podneli amandmane i ukoliko ovi amandmani ne budu usvojeni, mi ćemo zajedno sa reakcijama ove javnosti koju smo pomenuli predložiti nove izmene i dopune Krivičnog zakonika jer smatramo da ovde ima dosta spornih stvari.Što se tiče Predloga zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, e, sad, ovaj zakonski predlog je jedan pravi rđavi kontinuitet postpetooktobarske Srbije. Tada je revolucionarna pravda trebalo da posluži da se utvrdi i učvrsti nova vlast, koja je radila za račun i interese zapada. I SNS sada radi isto. Nastavljate, znači, sa tom nekom postpetooktobarskom Srbijom, revolucionarnom pravdom, da biste učvrstili sopstvenu vlast, i sadržinski, a u mnogim rešenjima i personalno, vi nastavljate tu politiku.Ja tu moram da postavim pitanje. Vrlo jedna čudna stvar. Kada gledamo konferencije za štampu, da li Ministarstva pravde, da li pravosudnih funkcionera, da li MUP-a, Nebojšu Stefanovića, Aleksandra Vučića, kao predsednika Vlade, službi bezbednosti, mi čujemo da je Srbija uspešna u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, da su građani i društvo bezbedni i da imamo nikad bolje rezultate kao država na tom polju, a onda nam stigne jedan ovakav zakon i jedno ovakvo obrazloženje. I sad, ja se zaista pitam – ko laže? Da li laže predsednik Vlade Aleksandar Vučić i njegovi ministri kada ponavljaju da je Srbija bezbedna? Ili laže Aleksandar Vučić kada potpiše jedan propratni akt na ovaj predlog zakona? I ovaj dualizam, šizofrenija i podvojenost je izgleda odlika politike koju sprovodi Aleksandar Vučić, SNS i ova Vlada.Znači, pominjem, prvi ovakvi zakoni kojima se uvode u naš pravosudni sistem neka specijalna, hajde, hajde, posebna odeljenja u sudovima, tužilaštvima i propratne policijske jedinice koje ih prate za organizovani kriminal i ratne zločine, kasnije visokotehnološki kriminal, desile su se 2002. godine. Velika većina vas koja sedi sada sa ove druge strane i vrši vladajuću većinu kritikovali ste kao opozicija te zakonske izmene i rad tih organa dok ste bili u opoziciji. Vi dobro znate da kada su se formirala ta posebna odeljenja da su tu došle odmah strane ambasade i nevladine organizacije koje su upravljale i diktirale rad tih pravosudnih delova. Kritikovali smo i s pravom vi ste kritikovali tada, a sada usvajate brojne beneficije koje su imali članovi tih posebnih odeljenja u tužilaštvu i u sudovima, visoke zarade i razne druge privilegije koje su to pratile. Vi dobro znate da su se čak neki bavili i politikom. Imamo Vladimira Vukčevića, penzionisanog tužioca za ratne zločine, koji je više obavljao političku funkciju nego funkciju tužioca. Da li je to tačno? Ja sam siguran da će se i mnogi iz SNS složiti sa mnom. Znači, vi ste lično to kritikovali, a sada radite to isto. Pravite jedno novo posebno odeljenje, što je zaista neverovatno.Osnovni motivi za ovaj zakon, znači, malopre sam pokrenuo to pitanje, ja mislim da imate sumnju na kadar u pravosuđu i želite da izvršite degradaciju pravosuđa, koje mora u celosti biti, po vama, političko. Evo, sad ću da vam kažem gde. U razlozima za donošenje zakona vi kažete – uočeni nedostaci u radu. Ko je te nedostatke uočio, postavljam vam pitanje? Ko je zaključio da isti nedostaci postoje? Da li iza tih nedostataka stoje neka konkretna imena i prezimena? Jer, ponavljam, na konferencijama za štampu vi hvalite, a onda nam date ovakvo obrazloženje. Ili je ovo neki signal da tužioci i sudovi moraju da povedu računa i da na mig SNS hapse, gone i sude?Postavljam isto pitanje – zašto je neophodna nova koordinacija državnih organa i njihovo organizaciono redefinisanje, kada se isti efekat mogao postići postojećim zakonskim mehanizmima međuresurskim radnim grupama? koji je to pravni akt do sada sprečavao, pa nam trebaju neki novi alati, napredni alati, nova mreža? Kakvi su to uopšte alati? Znači, imamo ucenjene sudije kojima se daju privilegije, bankarski krediti od poslovnih banaka ili beneficirane plate i čak hoćete i beneficirani radni staž da im date, zaista neverovatno.U obrazloženju ste naveli da je ovaj zakonski predlog uslovljen i potvrđen međunarodnim aktima. Pa kažete – neki su potvrđeni i u vremenskom periodu počev od 1990. pa do 2009. E, sad postavljam ja pitanje – a šta ste toliko čekali? Svi vi ovde u sali, jer ste se svi izmenjali od SPS-a, preko DS-a, svih frakcija, pa do SNS, 26 godina vršite vlast i niste uspeli da implementirate te međunarodne akte. Šta ste radili? Popunjavali, pravili partijsko pravosuđe preko poslušnika koji su vodili tužilaštva i sudove, sprovodili selektivnu pravdu i čuvali vaš kriminal, kao i vaše kriminalce i tajkune, svih vas ovde u sali, dok je pravosudni sistem u kome se velika većina stručnih ljudi, časnih ljudi, bio gušen prenatrpanim predmetima, neuslovnim uslovima za rad i pritiscima predsednika sudova i javnih tužilaca koji su postupali kao partijski komesari. Zato vam sad treba neka nova koordinacija i novi napredni alati za neku novu naprednu pravdu. Uopšte nemate definisane precizne kriterijume za raspoređivanje u posebna odeljenja koje će vršiti predsednici sudova. To mora da se propiše. Sporne su i visine zarada, a da ne govorim o beneficiranom radnom stažu.Šta znači služba finansijske forenzike? Je li to neka nova pravosudna profesija? Kako će Pravosudna akademija obezbediti specijalizovanu obuku iz oblasti krivičnog prava za prava za finansijsku forenziku? Mi smo ukazali kako rade sudski veštaci i koji problem imate sa sudskim veštacima, a sada hoćete da uvedete i neku finansijsku forenziku.Imamo amandmane, obrazložićemo detaljno zašto je ovo pogrešno i loše rešenje, ali postavljamo pitanje. Pravosudna akademija treba da sprovodi neke silne kurseve za razne oblasti u ovim zakonima koje ste predložili. Da li to znači da uvodimo kursadžije u pravosuđe, jer vi volite kursadžije, to je jasno? Šta je udarna grupa. Da li je to oblik rada? Ako je to oblik rada, zašto ga institucionalizujemo zakonom? Šta je sa onim čuvenim radnim grupama prvog potpredsednika Vlade Aleksandra Vučića? Nisu dale rezultate. Da li su ovo udarne grupe koje to kopiraju?Na osnovu ovog zakona i obrazloženja mi možemo da shvatimo šta Vlada misli o Ministarstvu unutrašnjih poslova i njenim pripadnicima, o ljudima u tužilaštvu i u sudovima da oni ne znaju da rade svoj posao i da ga rade loše, da oni ništa nisu uradili do sada, ti organi, na suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i borbi protiv terorizma, takođe da aktuelne sudije višeg i apelacionog suda nisu sposobne da sude za ova krivična dela i zato je to razlog da donesemo jedan ovakav zakon.E, vidite, upravo suprotno, mi kao poslanička grupa smatramo da ovi ljudi i te kako umeju i znaju da sude za ova krivična dela, isto važi i za policiju i za tužilaštvo. Mislimo da je namera jednog ovog zakona upravo da se stvori jedno partijsko pravosuđe koje će biti kupljeno posebnim privilegijama.Možda je ovo dovoljno. Ostaviću još vremena za kasnije. Hvala.

zakona i za nekoliko godina koje su iza nas, ali s druge strane, ni jednu jedinu reč, što je veoma indikativno, Srpski pokret Dveri nije, na primer, rekao o zaštiti žena, kada su u pitanju zakoni koji na jedan sveobuhvatan način pokušavaju da zaštite žene od nasilja u porodici. Ne možemo da pričamo ovde o nekim teorijama zavere, kako su neki migranti u Srbiji u budućnosti problem i kako ćemo donositi nekakvo zakonodavstvo zbog njih. Mislim da to apsolutno nije slučaj, kada su u pitanju oni ljudi koji silom prilika moraju da napuste ratno područje i prođu kroz Srbiju i odu dalje, ali s druge strane me vrlo zanima kako to da ni jednu jedinu rečenicu ne kažemo o tome zašto Srbija zaostaje i zašto kao društvo zaostajemo u zaštiti žena, kada je u pitanju porodično nasilje.Pominjali smo da jednom nedeljno pogine žena u Srbiji. Svaki život je nama preko potreban da bi od ove zemlje napravili zaista moderno društvo.

to.Evo, da budem potpuno realan i neutralan, završavam, poslednja rečenica, ne slažemo se u svemu što govori vlast, ali naravno ni pokreti poput Dveri, koji apsolutno ovu temu guraju pod tepih i uopšte ih ne zanima da ovu stvar rešimo jednom zauvek i do kraja. Hvala. Polako kolega, malo ste više replika izazvali.Narodni poslanik Vladimir Đukanović, pravo na repliku.

imamo priču o nekakvim partijskim sudijama. Voleo bih da mi navedete jedno ime i prezime nekog sudije, tužioca izabranog, kada je došlo do promene vlasti, a da znate da je član SNS.Što se tiče nekih drugih stranaka ranije, to mogu da se složim, pošto smo ovde citirali iza nekih opštinskih odbora dopise kako su se birale sudije, to mogu da se složim. Voleo bih da mi kažete kako se zove taj sudija ili tužilac iz SNS, što je inače zabranjeno, znači, ne možete da budete član stranke. Mi neretko imamo poviku na nas da sudovi slabo rade, kao da mi imamo veze sa tim. Kakve veze ima izvršna vlast sa radom sudova? Nikakve. Uopšte mi nije jasno zbog čega ide takva vrsta napada, s obzirom da smo i kolege sa pravnog fakulteta, pa mi nije jasno šta je poenta ovakvog napada.S razumem opozicija ima pravo da kritikuje i recimo ovo oko posebnih organa, veliki sam protivnik uvođenja tih posebnih, raznih odeljenja za tužilaštva, za specijalni, za organizovani kriminal, za ratne zločine itd. To je uvedeno. Na kraju-krajeva, uvedena je tužilačka istraga, vi ne možete to da negirate danas. Već kad je to tako, onda je elementarni red da tom tužilaštvu date veće ingerencije. Mi smo do sada imali čistu demagogiju. Imali smo tužilaštvo za organizovani kriminal koji suštinski nije imalo nikakve ingerencije nigde, a ono što smo zatekli 2012. godine po nekoj promeni vlasti, a to je da u Tužilaštvu za organizovani kriminal, imali smo slovima i brojem tri predmeta koja su bila u postupku. Znači, da se ništa nije radilo. Ovo je naravno jedno veliko poboljšanje i mislim da bi ovo svakako trebalo da pozdravite. Hvala vam.

radili. Evo, kolega Đukanović se i složio sa mnom da su ljudi poput Snežane Malović, poput Boška Ristića, poput Dušana Petrovića, poput Slobodana Homena, koji su vodili nekada sudsko pravosuđe ili grobari srpskog pravosuđa, srpskog pravnog poretka. poretka. Ali, je problem što sada novi ljudi koji su došli ispred SNS rade to isto. Sam gospodin Đukanović je rekao, znate, mi radimo na kontinuitetu jer već imamo sve to iako se ja ne slažem. Dobro, nikada nisam optužio zašto vi ne presuđujete, ja naprotiv vas optužujem da ne treba da se mešate toliko u rad pravosuđa i pravosudnih organa.Što se tiče komentara na zaštitu zaštitu žrtava porodičnog nasilja, nama je ostalo još, gospodine Božoviću, nekih 13, 14 minuta. Nismo bili u mogućnosti sve da sada kažemo, svakako ćete čuti o tome od nas, vrlo sadržajnije i argumentovanije nego što ste vi govorili.Što

Postavljam pitanje uporno ovde par meseci, gde su ispisnice tih ljudi? Znači, njima ne prestaje članstvo u stranci automatski kada su vraćeni na tu funkciju. Morate da im date ispisnice.

Daću još samo jednu repliku, pošto vas ne interesuje diskusija o sprečavanju nasilja u porodici i nastavićemo sutra. Očigledno da ova tema koja je na dnevnom redu vas ne interesuje. Znači, replicirajte koliko hoćete i kraj, da bih vas vratila na vrlo važnu temu za naše Zahvaljujem predsednice Skupštine.Veoma je važno, upravo zbog toga što ste maločas pomenuli, zato što je u pitanju nasilje u porodici, u pitanju je politika prema ženama u društvu

značajno jeste da smo nekoliko puta rekli, iz mojih usta i više nego dovoljno, reforma pravosuđa od 2008. do 2012. godine nije izvršena kako treba. LJudi koji su izvršili reformu pravosuđa danas nisu članovi DS. Hoću da vam kažem da zajedno treba da radimo na tome da pravosuđu bude bolje nego što jeste, pošto je danas gore i od tog perioda koji je bio loš.

pre reforme, za koju smo se složili da je imala određenih nedostataka.Iz tog razloga smatram da ovde nije pitanje da li se neko slaže sa SNS ili ne, nego je u pitanju činjenica da srpski pokret Dveri ne govori o borbi kada je u pitanju borba za žene, kada je u pitanju nasilje u porodici s jedne strane, a s druge strane, govore potpuno o nekim nepoznanicama poput toga ko je reformisao pravosuđe. To vidite sa gospodom koja više nisu u DS, a mi se od te reforme potpuno ograđujemo. Zahvaljujem.

Hvala.Prosto, samo oko toga, ti ljudi su bili tada na pravdi boga izbačeni iz pravosuđa. Tačno je da oni u tom momentu nisu bili sudije, bili su obični građani koji su se žalili Ustavnom sudu, pa ih je Ustavni sud vratio posle na posao. To morate da imate na umu, i to Ustavni sud još uvek tada, hajde mogli bi da kažemo, iz nekog prethodnog saziva.

Zato ovo na ovakav način svakako želim da odgovorim. Mi ne želimo da se mešamo u rad pravosuđa, nikada, i ne pada nam na pamet i konkretno ću vam odgovoriti i na tu činjenicu da kada je došlo do promene vlasti, mi nismo menjali revolucionarno, hajdučki nijednog sudiju, nijednog tužioca. Svi su ostali na svojim mestima. Možda se meni to nije dopalo, ali je to nešto što je osnovni postulat u svakoj demokratiji, podela na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast.

u Briselu, u Belgiji su nama rekli sledeću stvar – svaki drugi dan u Belgiji smrtno strada žena od nasilja u porodici, smrtno strada. Pa, niko ne kaže da je Belgija divljačka država, da tamo neko ne poštuje ne poštuje žene, niti se na ovakav način priča o robovima i robinjama. Ja bih vas zaista zamolio da vodite računa. Nasilje je prisutno, ali do sada kako je vođena bitka protiv tog nasilja u porodici, nažalost se to nasilje sve više povećavalo i mislim da nije dalo svoje efekte. Hvala. Srđan Nogo, repliku na Balšu Božovića i kraj u 19.00 koliko sam gledao dnevni red i koliko imamo materijale, mi raspravljamo o četiri zakona. Sva četiri zakona su vrlo važni zakoni. Ja mislim da su izmene i dopune Krivičnog zakonika izuzetno bitne stvari. Takođe, mislim i da je izuzetno bitna stvar i Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.Takođe, mi imamo zakon koji ne implicira nasilje nad ženama, nego nasilje u porodici, što je takođe izuzetno bitan zakon. Sva četiri zakona su vrlo bitna. Ja kao ovlašćeni predstavnik sam imao 20 minuta. Ja sam za samo dva zakona stigao da iskoristim 15 minuta, sa 14 minuta i rekao sam i te kako je ostalo dovoljno vremena da se osvrnem i na taj zakon, koji inače ja mislim da je pogrešno nazvan, jer ovaj zakon nije zakon o sprečavanju nasilja u porodici, već bi pravilno bio zakon koji bi se zvao – način organizovanja međusobne koordinacije i multiresurske saradnje državnih organa na primeni Krivičnog zakonika, Porodičnog zakona i drugih zakona kojima se sprečava nasilje u porodici, što negde iz samog obrazloženja proističe, ako ćemo već da pričamo stručno i ako ćemo da pričamo bez dobijanja jeftinih političkih poena.Ali, ono što je zanimljivo, ja od ljudi koji su se javili pogođeni mojim govorima nisam čuo nijednu argumentaciju na činjenica o kojima sam govorio, a tiču se ova dva zakona. Tako da, molim vas da još jednom dobijete stenografske beleške i da pogledate i da vidite da sam iznosio određena pitanja i određene činjenice. Ja bih zamolio i uvaženu ministarku da sutra uputi bar neke od odgovora koje sam postavio i da svakako damo podjednaku važnost svim zakonima o kojima danas raspravljamo. Hvala.